Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sa sjednicom. Na dnevnom redu je: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice i drugo čitanje P.Z. br. 552; Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli: Odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze, financije i državni proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. okoliša. Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Marko Polo Polo omogućava Republici Hrvatskoj odnosno njenim pravnim osobama da se uključe u taj rekao bih vrlo izdašni projekt Europske zajednice kojim se omogućava i koji praktično potiče da se promet u Europi preusmjerava sa cestovnog prijevoza na jeftinije i ekološki prihvatljivije oblike prometa. Inače sami program na tragu je europske prometne politike koja ima za cilj preusmjeravanje prometa, smanjiti zakrčenost cesta, poboljšati ekološke učinke teretnog prijevoza, povećati intermodalni prijevoz te pridonositi stvaranju efikasnijeg i održivijeg sustava prijevoza. Nakon, ja se nadam da će Sabor usvojiti ovakav Zakon o potvrđivanju memoranduma, omogućuje se pravnim osobama koje sudjeluju u tom postupku prebacivanja tereta i prometa na jeftinije i ekološki prihvatljivije oblike prometa da se jave na natječaj i da jasno sukladno kvaliteti svojih programa mogu koristiti sredstva iz programa Marko Polo, a koji inače nije mali. U idućem razdoblju u kojemu je predviđeno postojanje programa Marko Polo 2, planira se iz Proračuna Europske unije izdvojiti oko 3,2 milijarde EUR-a pa prema tome jasno dakle da su zainteresirani svi oni subjekti, primjerice u Republici Hrvatskoj lučke uprave, luke, špediteri, agenti, Hrvatske željeznice, dakle svi oni, luke na unutarnjim plovnim putevima, lučke uprave na unutarnjim plovnim putevima, dakle svi oni potencijalni sudionici koji mogu doprinijeti tom postupku preusmjeravanja prometa dakle na jeftinije i ekološki prihvatljivije oblike prometa. Inače sami memorandum je potpisan u srpnju, 11. srpnja ove godine a Vlada je 29. veljače donijela odluku da Republika Hrvatska pristupi potpisivanju predmetnog memoranduma. Ono što je obveza Republike Hrvatske u ovom programu tj. da godišnje plaća članarinu koja iznosi oko 88 tisuća EUR-a s time što je prema našem projektu predviđeno da 22 tisuće EUR-a odnosno 25% se plati iz Državnog proračuna dok bi se 75% platilo iz sredstava predpristupnog programa PHARE. Kako bismo jasno mogli omogućiti našim pravnim osobama a ima i zainteresiranih da se jave na taj projekt, mi predlažemo dakle da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. Evo vrlo kratko o ovom Zakonu. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze. Predsjednica Odbora, poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora na 52. sjednici održanoj 18. listopada 2006. godine raspravio je ovaj Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između RH i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Marko Polo. Odbor je ovaj Konačni prijedlog zakona razmotrio kao zainteresirano radno tijelo sukladno članku 140. i prihvatio je da se zakon donese po hitnom postupku sukladno odredbi članka 159. Poslovnika. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da je cilj Zakona potvrđivanje Memoranduma o razumijevanju čijom provedbom se očekuju utvrđivanja općih načela, rokova i uvjeta sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Marko Polo za dodjelu financijske pomoći zajednici u svrhu poboljšanja ekološke djelotvornosti sustava prijevoza tereta kao i da je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju bio neophodan preduvjet za otvaranje mogućnosti podnositelja projektnih prijedloga iz RH u predmetnom programu putem natječaja za prijavu projekata koji propisuje Europska komisija. Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice predstavlja pravnu osnovu koja omogućava Republici Hrvatskoj sudjelovanje u ovom programu u okviru kojeg je predviđeno i korištenje financijskih sredstava ispred pristupnog programa PHARE u 2006. godini. Bez posebne rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Sabora jednoglasno je odlučio i predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju RH u programu Marko Polo, u tekstu u kojem je predložila Vlada. Hvala lijepo.

Naime približavanje Europskoj uniji i Hrvatskoj donosi sve više mogućnosti za korištenje pomoći iz programa EU namijenjenih upravo strukturnoj prilagodbi na … /Govornik se ne razumije./ … pravne stečevine Europske unije u poljoprivredi, zaštiti okoliša, prometu, obrazovanju i svim sličnim sferama. U tu svrhu formirani su razni programi: PHARE za jačanje institucije i kohezije budućih članica i ISPA za usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije na području zaštite okoliša i prometa te SAPARD za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvitka. Hrvatska ove godine iz navedena tri programa može dobiti čak 140 milijuna EUR-a odnosno 80 milijuna za PHARE, 35 milijuna za ISPA-u i 25 milijuna za SAPARD. bi programi sljedeće godine trebali biti zamijenjeni jedinstvenim predpristupnim instrumentom pod nazivom IPA odnosno Instrument for … /Govornica se ne razumije./ … asistence. Kada Hrvatska postane članica Europske unije moći će koristiti novac i iz drugih strukturnih i kohezijskih fondova kao što je primjerice u razdoblju od 1996. do 2000. godine koristila

koje je namijenjen izgradnji institucija i jačanju obveze i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nacionalna komponenta CARDS-a zatvorena je 2004. godine, regionalna traje još do kraja ove godine. Osim spomenutih u Hrvatskoj su aktualni i programu zajednice TEMPUS, program neformalnog obrazovanja mladih IUS, LIFE za zaštitu okoliša, zatim 6. okvirni program za istraživanja i razvoj te inicijativa INTERACT 3 iliti Inicijativa za prekograničnu suradnju. U njima se izuzetkom 6. Okvirnog programa Hrvatska sudjeluje kao 3. zemlja pod posebnim ili ograničenim dijelovima. Dakle, kao što vidimo postoji mnogo programa za razvoj i pomoć u raznim aspektima društvenog života od koji su mnogi nastali kao posljedica potpisivanja upravo Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Upravo je i ovaj program "Marko Polo" proizašao iz tog sporazuma. Prioritet programa je smanjiti udio cestovnog prometa u Uniji i vratiti ga na razinu '98. godine. Rast međunarodnog prijevoza nastojat će se prebaciti u pomorski, željeznički i riječni promet ili u kombinaciji različitih prijevoza u kojem bi cestovne sekvence bile što kraće. Smanjila bi se pretrpanost prometnica te bi se postigla bolja zaštita okoliša u teretnom prometu. Korisnice su članice europskog ekonomskog prostora, zemlje kandidatkinje i zemlje uključene u proces stabilizacije i pridruživanja. Sam program namijenjen je tvrtkama u privatnom i državnom vlasništvu. Programom se financiraju sljedeća područja, aktivnost izmjene modaliteta transporta kojima je cilj preusmjeravanje što veće količine

te poticanje međusobne suradnje. Visina sredstava i omjer financiranja ovise o gore navedenim područjima, pa tako sredstva koja se odobravaju po projektu za modalne aktivnosti iznose minimalno 500 tisuća eura, a financira se sa do 30% troškova za projekte, za katalizatorske aktivnosti, milijun i pol eura za financiranje maksimalno 35% ukupnih troškova projekta, iz zajedničke obrazovne aktivnosti 250 tisuća eura i najviše 50% troškova projekta. Primjera radi zadnji su raspisani natječajima među ostalim financirani sljedeći projekti RO trajekt, dnevna trajekta linija sa 3 plovila između luke … /Govornik se ne razumije./ … Španjolska i … /Govornik se ne razumije./ … Francuska, te tzv. singer uspostava brže i pouzdane neovisne komunikacijske mreže u Sloveniji. Potrebno je istaknuti da su prihvatljivi samo međunarodni projekti, a oni moraju uključivati najmanje dvije države članice ili područje jedne države članice i članice države kandidatkinje. Također treba imati na umu da nisu prihvatljivi projekti iz područja istraživanja, tehnološkog razvoja i infrastrukture. Sudjelovanje u programu "Marko Polo" ima višestruke prednosti, od onih najočiglednijih, odnosno dobivanja financijske pomoći u projektima rasterećivanja teretnog prometa i povećanja mjera za zaštitu okoliša. Tu su i neke malo manje očite. Europska komisija predviđa da će svaki euro uložen u projekte u okviru programa "Marko Polo" donijeti najmanje 6 eura u socijalnoj zaštiti i zaštiti okoliša. Naime osnovni cilj je programa smanjiti pretrpanost prometnica i prometne čvorove te postići bolju zaštitu okoliša u teretnom prometu u zemljama članicama kao i povećati udio brodskog i željezničkog prijevoza. Sve te mjere trebale bi također pridonijeti učinkovitom i održivom prijevozničkom sustavu. Potpisivanjem ovog memoranduma Republika Hrvatska dobila je 66 tisuća eura, odnosno trebat će platiti 22 tisuće eura iz pretpristupnih programa PHARE, a provođenjem ovakvih projekata zaista možemo očekivati poticanje razvoja ekoloških prihvatljivih i financijskih isplativih vidova prijevoza tereta te okrupnjavanje međunarodnog teretnog prometa. Još će veći uspjeh biti uspijemo li osim privođenja kraju projekta iz 2006. sljedeće godine dobiti financijsku pomoć iz naftno proširenog i još bolje koncipiranog programa "Marko Polo 2". Zahvaljujem. Hvala. U ime kluba HDZ-a, poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite.

čuli smo sad dosta opširno izlaganje kolegice pa da puno ne ponavljam. Cijeli fond koji je namijenjen ovdje, koji treba iskoristiti, koji se može iskoristiti Da. Naime, koriste da se izbjegne zagušenje prometnica, zagađenje okoliša. Znamo da Italija, Austrija imaju i znatno većih problema, da se tamo već kamionski promet pokušava transportirati željeznicom. Kod nas još ova naša glavna magistrala i nije tako zatrpana, ali svakako treba voditi računa i o tom. Europska zajednica razvila je program "Marko Polo" radi poboljšanja ekološke djelotvornosti sustava, prijevoza tereta. Od obaveznog doprinosa evo čuli smo da plaćamo svega 1/4, što je dobro, od 88 tisuća eura čak nas sufinanciraju da uđemo u to i to treba svakako iskoristiti. Sredstva mogu se koristiti prije svega i za obnovu voznog parka. Kod nas je to posebno interesantno kod željeznica jer trebamo još puno vagona, namjenskih vagona koji zapravo i mogu podnijeti jasno prijevoz kamiona. Općenito po mom mišljenju Hrvatska bi trebala se ovdje više koncentrirati na plovne putove. Imamo već problem dugo naznačen, to je problem rijeke Save. Očekujemo da će jednog dana i rijeka Sava biti plovna skroz do Zagreba, a u tom slučaju znamo da bi se bitno pojeftinio prijevoz robe, jasno uz izgradnju riječkih luka, obnovu Vukovarske i ovih dunavskih luka, to bi moglo itekako dobro funkcionirati pa bi šteta bilo da zapravo se ovdje ne uključimo. Riječni prijevoz je normalno kvalitetna alternativa kamionskom i kod nas je stvarno premalo korišten. A sjetimo se zapravo da ovdje su i bila što stalno zaboravljamo i ratna zbivanja pa je i flota bila to dobro znamo na koji način je propadala gdje je sklonjena, nije se obnavljala, jer zapravo dugo riječni putovi nisu bili ni plovni. Naime, ovdje treba svakako podržati hitnost postupka u donošenju zakona. Jer koliko vidim rokovi su vrlo kratki, a podnošenje prijava za korištenje novca iz fonda "Marko Polo" uvjetovano je prihvaćanjem zapravo ovog memoranduma. I mogu reći da smo prošli tjedan bili smo u Bruxellesu gdje smo zapravo imali seminar o korištenju fondova i stvarno moram pohvaliti organizatore koji su omogućili da čujemo predavače iz zemalja koje je ušlo u onoj grupi 10 gdje su najviše nam govorili o svojim greškama u nadi da ih mi nećemo ponoviti. Pa vjerujem da smo tamo stvarno dosta naučili i da svi zajedno možemo nastojati izvući i oni nas upozoravaju da izvučemo što više iz tih fondova, jer ni jedna zemlja do sada nije izvukla ono što je mogla izvući. Evo kolega Pero će vam to zorno pokazati kako to ide, inače, da. vjerujem da svi zajedno, a posebno ministarstvo mora biti nositelj ovog svega, jer brojne firme koje bi mogle koristiti ovo jednostavno preskaču i ovakove dopise i ministarstvo mora poticati i pomoći da se sredstva iz ovog fonda ostvare. Hvala.

… Dobro, ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče ispravljam netočan navod uvaženog kolege koji je rekao da se iz ovoga Zakona o potvrđivanju memoranduma vidi da je Marko Polo Ne vidi se zbog toga što se ne piše "Marko" sa "k" nego se piše "Marco" i mi moramo paziti na takve stvari kada zaključujemo međunarodne ugovore, to je bitna situacija. Znači ne piše se sa "k"? …